rad.Podsećam vas da sam predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnet Narodnoj skupštini 12. oktobra 2016. 2016. godine, na predlog Socijaldemokratske partije, koji menjaju jednog svog člana i zamenjuju ga drugim po redovnoj proceduri.Stavljam na glasanje ovaj

obzirom, poštovani poslanici, da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, imajući u vidu da je već odlučivala o prve tri tačke dnevnog reda, saglasno članu 87. Stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak 21. oktobar 2016. godine, sa početkom u 10 i 10 časova, kao dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016.

kvorum.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 164 narodna poslanika i da možemo da pristupimo